Sljedeći na redu je - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima kako je izmijenjena i dopunjena Protokolom kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste također primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Ne. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne javlja se nitko. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Za sada se nitko nije javio za raspravu. Budući da se očito i dalje nitko ne javlja za raspravu, zaključujem da je rasprava o tekstu ovog zakona završena i o njemu ćemo glasovati kad se steknu uvjeti.